Ivan (HDZ)** Prelazimo na 6. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 339 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Uvaženi Herman Sušnik, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. lijepo, gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe zastupnice i zastupnici. Evo pred nama je Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu. Ono što mogu reći da je proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj značajna gospodarska djelatnost koju godinama nije pratila zakonska regulativa usklađena sa zahtjevima europskog tržišta. 2005. donijet je Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu koji je pozitivno djelovao na hrvatsko šumarstvo i obnovu naših šuma kao i na pravno reguliranje proizvodnje i prometa božićnih drvaca. On je bio samo djelomično usklađen sa Direktivom Vijeće 1999/105, te je bilo potrebno uskladiti je sa uredbama i odlukama Europske komisije koje su usvojene kasnije. Republika Hrvatska raspolaže značajnim šumskim bogatstvom. Šume i šumska zemljišta zauzimaju 2,69 milijuna hektara, a što čini 47,5% ukupne kopnene površine Republike Hrvatske. Biološku raznolikost čini preko 4500 biljnih svojti, 260 autohtonih svojti šumskog drveća i više od 1000 biljnih zajednica. U Republici Hrvatskoj je registrirano 163 šumska sjemenska objekta autohtonih svojti, šumskog drveća od gospodarskog značaja na 5128 ha. Godišnje se skupi oko 1100 tona šumskog sjemena, a u šumskim rasadnicima se proizvede oko 15 milijuna šumskih sadnica i to u 47 rasadnika na površini od 476 ha. 23 dobavljača bave se uvozom šumskog reprodukcijskog materijala, a registrirano je preko 1250 dobavljača božićnih drvaca. Krajem 2008. godine Republika Hrvatska je pristupila organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj čime su stvoreni preduvjeti da se šumski reprodukcijski materijal može neometano staviti pod jednakim kriterijima koji vrijede za dobavljače sa tih tržišta na zahtjevima tržišta Europske unije, Sjeverne Amerike, Novog Zelanda i drugo. Cilj zakona je osigurati proizvodnju, stavljanje na tržište kvalitetnog šumskog materijala, te uređenje odnosa između sudionika koji sudjeluju u proizvodnji, doradu, stavljanju na tržište, uvozu i korištenju šumskog reprodukcijskog materijala. Također ovim zakonom definirano je jedinstveno službeno tijelo za provedbu specifičnih poslova vezanih uz reprodukcijski materijal. To je Šumarski institut Jastrebarsko. Klasificiran je šumski reprodukcijski materijal u četiri osnovne kategorije. Definira se upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, propisuje izdavanje glavne svjedodžbe prije stavljanja sjemenskog materijala na tržište, definira se registar šumskih sjemenskih objekata, propisuje se izdavanje deklaracije koja potvrđuje izvornost šumskog reprodukcijskog materijala, razrađuje se postupak pri uvozu šumskog reprodukcijskog materijala. Također, uvodi se obaveza ustrojavanja sjemenske štedionice, genetske banke i sjemenske banke. Omogućit će se znači ovim zakonom izrada preostalih potrebnih podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom Europske unije. I ono što mogu reći na kraju da donošenje ovoga zakona stvorit će se jasan i pojednostavljeni okvir proizvodnje i stavljanje na tržištu šumskog reprodukcijskog materijala što će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta u ovome sektoru. Hvala. U ime Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskog sabora na svojoj 17. sjednici održanoj 17. lipnja raspravio je Prijedlog zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu s Konačnim prijedlogom zakona kojemu je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. svibnja 2009. godine. Odbor je sukladno odredbi članka 88. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravilo o navedenom prijedlogu zakona, provelo u svojstvu matičnog radnog tijela, te se nije protivio prijedlogu predlagatelja o primjeni hitnog postupka u njegovom donošenju. Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se predloženim zakonom izvršava daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva u području šumarstva s pravnom stečevinom Europske unije i to s Direktivom Vijeća Europe broj da ga sad ne čitam, ostavlja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, te s uredbama i odlukama Europske komisije koje su usvojene kasnije. Dakle, predstavnik predlagatelja je istaknuo da se to daljnje usklađenje posebice odnosi na stvaranje preduvjeta za dodatno reguliranje uvoza i proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala podrijetlom iz zemlja Europske unije i OECD-a. Nakon uvodnog izlaganja predstavnika predlaganja članovi odbora su podržali donošenje ovog zakona iz razloga što će isti omogućiti da prirodna obnova i očuvanje genetskog bogatstva naših šumskih eko sustava budu pod strogim nadzorom i zakonski propisanim radnjama. U daljnjoj raspravi je istaknuto da je dobro što je predlagatelj za ovo značajno područje koje je koje je potrebno jasno i cjelovito regulirati predložio donošenje novog zakona umjesto izmjena i dopuna zakona iz 2005. godine. U raspravi je nadalje iznesena bojazan glede stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih svojti i križanaca koji je nastao iz genetski modificiranog biološkog materijala s obzirom na stavove i ograde koje imamo prema uporabi genetski modificiranih organizama i svim oblicima i segmentima. Također je skrenuta pozornost da bi bilo dobro uz proizvodnju i stavljanje na tržište božićnih drvaca provedbenim propisom regulirati i proizvodnju i stavljanje na tržište grana smreka i slično za uporabu u cvjećarstvu. U raspravi je istaknuto i to da je proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj značajna gospodarska djelatnost koja će ostvariti još snažnije rezultate ukoliko se naše zakonodavstvo bude do kraja uskladilo sa EU standardima. Na temelju provedene rasprave Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu. Hvala. Odbor za zaštitu okoliša? Europske integracije? Zakonodavstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Branko Kutija. Izvolite. Hvala. Republika Hrvatska raspolaže značajnim šumskim bogatstvom. Šume prekrivaju nešto manje od 2,7 milijuna hektara, odnosno gotovo polovicu ukupne kopnene površine naše zemlje što predstavlja izuzetan potencijal koji zahtijeva dužnu pozornost i brigu. Šume Republike Hrvatske gotovo u cijelosti su prirodnog ili poluprirodnog postanka i zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja što je rezultat dugogodišnje tradicije gospodarenja na principa bliskim prirodi. Okružen sve većih socijalno-ekonomskih pritisaka na šumske eko sustave, a pod okriljem sve prisutnih klimatskih promjena, prekograničnih onečišćenja i požara raslinja dolazi do degradacija i sušenja šuma čime je direktno ugroženo njihovo postojanje i očuvanje biološke raznolikosti.

plodonošenja u našim sastojinama nije pravilan, a vremenski se period do obilnijeg ili punog uroda sjemena postupno produžuje. Iako je u gospodarenju Hrvatskim šumama predviđena prirodna obnova ona se ne može uvijek u potpunosti i sprovoditi. Najčešći razlog je pomanjkanje uroda u onim šumskim sastojinama koje se trebaju prirodnim putem pomladiti. Stoga je obnovu šuma često puta potrebno provoditi umjetnim putem uz korištenje unaprijed prikupljenog sjemenskog materijala ili sadnog materijala proizvedenog iz tako prikupljenog sjemenskog materijala. Od presudne je važnosti da porijeklo šumskog reprodukcijskog materijala kojim se provodi obnova šumskih sastojina bude poznato jer uporabom genetski lošeg šumskog reprodukcijskog materijala ili njegovom uporabom na neodgovarajućim staništima nastaju nenadoknadive štete pri obnovi šuma. Ove se štete ne vide odmah, nego nakon izvjesnog vremena, a u nekim slučajevima i nakon 50 i više godina. Takva pogreška ostavlja trag na staništu kroz različite nepovoljne utjecaje na eko sustav i okoliš te je postupak njezine sanacije skup i dugotrajan. Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala u Republici Hrvatskoj značajna je gospodarska djelatnost koju do prije nekoliko godina nije pratila zakonska regulativa usklađena sa zahtjevima stranih tržišta, čime je bilo otežano plasiranje domaćih proizvoda na ta tržišta. Posljednjih godina ova gospodarska djelatnost polako oživljava, poglavito u privatnom sektoru i u nemilosrdnoj tržišnoj ekonomiji Europske unije pokušava zauzeti svoju poziciju. Na tome je putu uz mjere gospodarske politike pomaže joj sama kvaliteta šumskog reprodukcijskog materijala proizišlog iz hrvatskih šuma koja je prepoznata diljem Europe, a za kojim postoji izuzetna potražnja, posebice za našim nadaleko poznatim slavonskim hrastom. Donošenjem i primjenom odredbi Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu iz 2005. godine pozitivno se djelovalo na hrvatsko šumarstvo u smislu reguliranja proizvodnje šumskog reprodukcijskog materijala. I do tada već relativno dobro organizirani sustav donošenjem zakonske osnove 2005. godine dobio je temelje za ujednačavanjem sa temeljnim kriterijima stranih tržišta, prije svega Europske unije, čime je započet novi sustav odobravanja šumskoga reprodukcijskog materijala te isti bio korak bliže stranim tržištima. u Europskoj uniji usvojeni su novi propisi koji reguliraju ovo područje, dodatno postrožuju nadzor nad proizvodnjom i stavljanje na tržište pojedinih kategorija šumskog reprodukcijskog materijala, ali koji otvaraju mogućnost plasmana šumskog reprodukcijskog materijala na tržištu Ne smijemo također zaboraviti da je krajem 2008. godine Republika Hrvatska pristupila Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, čime je nastao novi moment u ovom segmentu, a to je da su stvoreni preduvjeti da se šumski reprodukcijski materijal podrijetlom iz Republike Hrvatske uz ispunjavanje određenih preduvjeta može nesmetano i pod jednakim kriterijima koji vrijede za dobavljače s tih tržišta stavljati na zahtjevna tržišta Europske unije i Sjeverne Amerike. U novonastalim okolnostima, ovaj prijedlog zakona uređuje poslove i odnose između sudionika koji sudjeluju u proizvodnji, stavljanju na tržište, uvozu i korištenju šumskog reprodukcijskog materijala te stvara potrebne preduvjete za nesmetanu trgovinu šumskim reprodukcijskim materijalom na tržištu Posebice valja istaknuti da se prijedlogom ovog zakona štiti autohtoni genofond naših šuma koji predstavlja temelj za bogatstvo biološke raznolikosti kojom se možemo pohvaliti. Zakon glavi naglasak stavlja na dodatno jačanje postupaka nadzora i sljedljivosti šumskog reprodukcijskog materijala u procesima proizvodnje, stavljanja na tržište, uvozu te u konačnici korištenje. Jedinstveno službeno tijelo odgovorno za provedbu specifičnih poslova vezanih uz kontrolu proizvodnje, stavljanja na tržište i kakvoće šumskog reprodukcijskog materijala, nedvosmisleno osigurava stručni nadzor nad šumskim materijalom tijekom čitavoga čitavoga procesa od sakupljanja do dostave krajnjem korisniku. Izdavanjem glavne svjedodžbe i deklaracije o određenoj boji, jamči se kupcu izvornost i kvaliteta, odnosno odlike takvog materijala, čime ga se u konačnici štiti od svih negativnih posljedica koje mogu proizaći od upotrebe lošeg šumskog reprodukcijskog materijala. Posebice valjda istaknuti i pozdraviti ustrojavanje sjemenske štedionice i genetske banke svojti šumskog drveća, čime se želi negativne utjecaje izazvane bilo antropogenim ili prirodnim činiteljima svesti na najmanju moguću razinu te omogućiti najveću moguću kvalitetu obnove šumskih sastojina i očuvanje bogatstva biološke raznolikosti. Ovim zakonom unaprijedit će se važna djelatnost iz područja šumarstva te omogućiti dobavljačima da šumski reprodukcijski materijal uz odgovarajući postupak utvrđivanja kakvoće i pripadajuće dokumentacije plasiraju na strana tržišta te će se stvoriti jasan i pojednostavljen okvir proizvodnje i stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, što će pružiti mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u ovome sektoru, a time i povećanje doprinosa cjelokupnome gospodarstvu. Na kraju, prihvaćanjem ovog zakona omogućiti ćemo proizvodnju kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala koji omogućava održivo i optimalno gospodarenje šumskim eko sustavima i njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora, a to je upravo ono na čemu možemo biti zahvalni našim šumarima da imamo ovako bogate šume kao tko rijetko na svijetu. Klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Zahvaljujem se. Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Pa evo, da ne čitamo obrazloženje zakona, ja ću početi s jednom pričom, a radi se o tome da prije 20 godina kada sam zajedno sa uvaženim akademikom Mirkom Vidakovićem, uvaženim šumarskim stručnjakom i genetikom i oplemenjivačem šumskog drveća počeo raditi na podizanju sjemenske plantaže hrasta lužnjaka. Onda nam je na jednoj ovako, da kažem, intimnijoj atmosferi pričao upravo o problemima koje danas ovaj zakon i ovim se zakonom to rješava. Iz tog razloga, klub SDP-a će podržati ovaj zakon, iz razloga drugoga što je oko 2,7 milijuna hektara šuma i šumskog zemljišta na području Republike Hrvatske, odnosno 47%, preko 4,5 tisuće biljnih svojti i oko 100 biljnih zajednica. Zato što uređuje ovu problematiku u šumarskom sjemenarstvu i rasadničarstvu i težnji saznanja hrvatskog šumarstva da sjeme i sadnica ne smije putovati iz jednog dijela u drugi dio zemlje, bez obzira na istu vrstu jer time nasilno utječu na genetsku konstituciju vrste koja je rasla na određenom lokalitetu. Problem klimatskih promjena, prekograničnih onečišćenja i požara sve više utječe na šume i nažalost dolazi do degeneracije i sušenja šuma, a pogotovo kod nas hrasta lužnjaka i obične jele. Prirodna obnova i očuvanje genetskog bogatstva naših šumskih eko sustava moguća su samo strogim nadzorom i zakonskim propisanim radnjama. Ova radnja sastoji se od korištenja sjemenskog materijala i sadnog materijala koji se sakuplja, sjemenski materijal koji se sakuplja u registriranim sjemenskim objektima te njegova … /Govornik se ne razumije./ … u šumske sastojine, odnosno sadnjom proizvedenih sadnica s ciljem popunjavanja šumskih sastojina i tamo gdje nije moguće sastojine obnoviti prirodnim putem. Usklađivanje ovog zakona s direktivama Vijeća Europske unije 1999/105 EZ i pristup organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj OECD dodatno se regulira uvoz i izvoz šumskog reprodukcijskog što i Hrvatskoj omogućava da poveća svoj izvozni potencijal. Upravo ovih 4,5 tisuće biljnih svojti koje sam spomenuo i 260 biljnih autohtonih vrsta daju ogroman izvozni potencijal, samo moramo na na temelju ovog zakona poraditi na izvozu toga. Na koji način Hrvatske šume odnosno i bivšim zakonima, a i pravilnicima uspjele kroz 95% prirodne šume osnovati 163 sjemenska objekta autohtonih svojti s ukupnom površinom od 5 tisuća 100 hektara. Zatim u podignutim klaonskim plantažama hrasta Lužnjaka čijom se uspostavom stvoreni uvjeti za kontinuiranu proizvodnju najkvalitetnijeg sjemena ove vrste. Sada momentalno ima negdje oko 80 hektara klaonskih sjemenskih plantaža, što po onda klasifikaciji šumskog sjemena izlazi kao kvalificirano, odnosno u skoroj budućnosti već i testirano. Prosječno se godišnje sakupi oko tisuću 100 šumskog sjemena, a u šumskim rasadnicima kod 4 proizvođača proizvede se oko 15 milijuna sadnica na površini od oko 480 hektara. Raspoloživi kapaciteti višestruko su veći od trenutačno korištenih. Prema tome, tu je upravo taj razlog, odnosno mogućnost povećane proizvodnje i onda povećanog izvoza prema Europskoj uniji, odnosno zemljama OECD. Ovim zakonom regulira se proizvodnja i prodaja božićnih drvaca koja postaje također sve značajnija djelatnost u šumarstvu ima registriranih tisuću 250 dobavljača. Što se postiže ovim zakonom? Cilj je ovim zakonom osigurati proizvodnju i stavljanje na tržište i uvoz kvalitetnog i staništu prilagođenog šumskog reprodukcijskog materijala mu omogućava održivo i optimalno gospodarenje šumskim eko sustavima i njihovo obnavljanje u skladu sa načelima šumskih genskih izvora. Zakon omogućava dodatno jačanje postupka nadzora i sljedivosti šumskog reprodukcijskog materijala u procesima proizvodnje od sakupljanja sjemena, rasadničarske proizvodnje i ponovnog stavljanja na tržište, odnosno sadnja u šumskim sastavima. Time je definirano jedinstveno službeno tijelo kao Šumarski institut u Jastrebarskom odgovorno za provedbu poslova vezanih šumskog reprodukcijskog materijala. Ovim zakonom i usklađenje sa Europskom unijom šumski reprodukcijski materijal dijeli se na 4 osnovne kategorije poznatog porijekla, znači za poznatih stabala, zatim selekcioniran sa odabranim šumskim sjemenskim sastojna, kvalificiran iz klaonskih sjemenskih plantaža, klaonskih ili generativnih sjemenskih plantaža i testiran, odnosno uzgojen iz klaonskih i sjemenskih plantaža. Ovim zakonom definira se i dobavljač koji mora biti upisan u upisnik šumskog reprodukcijskog materijala ali također definira se i upisnik dobavljača za božićna drvca. Uvodi se glavna svjedodžba, deklaracija i u određenoj boji da se odmah zna, znači prema klasifikaciji šumskog sjemena, odnosno sadnog materijala zna se iz kojeg je sjemenskog objekta taj sadni materijal porijeklom. Način uvoza kada i zašto, zatim fitosanitarni pregled, ali i ovdje također moram spomenuti i ono što smo razgovarali prije par mjeseci oko genetski modificiranog sjemena. Dozvoljava se uvjet, ali se ja nadam da će to pravilnikom biti određeno samo u smislu znanstveno istraživačkog rada, ali za one vrste koje ne utječu na domaće vrste. današnjim istraživanjem utvrđeno je da recimo euroameričke topole su utjecale dijelom na genetsku konstituciju sadašnjih, odnosno domaćih crnih topola u porječju rijeke Drave i Save. Sjemenska štedionica. Gledajući današnje klimatske promjene i sve ovo što se događa sa klimom, ta sjemenska štedionica će nam sve više i više biti potrebna. I o njoj mora voditi brigu službeno tijelo. No međutim, koliko sam ja shvatio iz zakona mislim da ono ne mora imati svoje prostore, nego može biti i u iznajmljenim prostorima, bilo Hrvatskih šuma bilo privatnih dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala. Također se uvodi i genetska banka radi očuvanja autohtonih vrsta u Republici Hrvatskoj i uvodi se Povjerenstvo za šumski reprodukcijski materijal koja je stručna pomoć u razvoju u području šumskog reprodukcijskog materijala, ali i daljnje usklađenje s novim direktivama Europske unije, ali također i utjecanje na njih, jer šumarska znanost u našim u našim područjima velikih su znanja i sigurno može utjecati i na šumarstvo Europe. Ovim zakonom vjerojatno će se desiti i nešto drugo, a to je da će se promijeniti u načinu razmišljanja i u načinu uzgajanja šuma, jer ovakvim načinom i kvalifikacijom i šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala mora doći i do promjena u načinu uzgajanja šuma. A samim time i Hrvatskih šuma, znači državnog poduzeća, a isto tako i privatnih šumoposjednika. I to je možda zakon koji će pomoći u razmišljanju o restrukturiranju Hrvatskih šuma. šuma. Kod božićnih drvaca, moram to reći, na žalost se uvodi samo upisnik ovim zakonom, dok je sam uzgoj odnosno porijeklo tih božićnih drvaca, sjemena i sadnog materijala nije ovim zakonom definirano što mislim da je ipak trebalo i što sam i na odboru spomenuo, a to je ovim zakonom se definira i prodaja od 1. prosinca do 7. siječnja božićnih drvaca. No međutim, ovdje se radi i o korištenju dijelova biljaka dijelova biljaka crnogorice, grana i većinu grana za cvjetne aranžmane pogotovo oko 1. studenoga Dana mrtvih, ali i tijekom cijele godine. Pa se nadam da će to predlagač bilo podzakonskim aktima još malo doraditi i taj dio također bude čist. Ponavljam klub SDP-a će podržati ovaj zakon, jer mislim da je jedan od kvalitetnijih ali moram i pohvaliti što nije išlo na izmjene i dopune nego kompletan u izvor. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite. **Holy, Hvala. Poštovani potpredsjedniče. S obzirom na to da se ovim prijedlogom zakona omogućava i poboljšava održivo gospodarenje i upravljanje šumskim eko sustavima a da hrvatske šume predstavljaju pravu riznicu biološke raznolikosti podržat ću donošenje ovog prijedloga zakona. Vrlo je pohvalno što je predlagatelj a to je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ovim prijedlogom zakona nastoji zaštititi iznimno bogatstvo biološke raznolikosti koje leži u našim šumama a to je navodi i sam predlagatelj u ocjeni stanja citiram preko 4,5 tisuće biljnih svojti, 260 autohtonih svojti šumskog drveća i više od 100 šumskih biljnih zajednica. Hrvatska je zemlja bogata šumskim fondom. Ukupni šumski fond Hrvatske proteže se na oko 2,5 milijuna hektara prostora. Osim što takvo bogatstvo šumskog fonda predstavlja ogromno bogatstvo Hrvatske koje obvezuje i to zbog kakvoće zraka koji udišemo posebice zbog absorbcijske sposobnosti šuma negativnih čimbenika iz zraka često se zaboravlja na to da su šume vrijedna i bogata staništa danas globalno ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. U našim šumama žive brojne vrste od kojih mnoge spadaju u zaštićene svojte, zatim ugrožene svojte, osjetljive, ranjive svojte ili pak rijetke svojte a to su one biljne vrste koje su prirodno zastupljene vrlo malom populacijom ograničenom na posebnom staništu. U hrvatskim šumama rastu vučje stope, divlje šparoge, mirisne ciklame, zimska preslica, obična kockavica, tamnocrveni kukurijek, božikovina, hrvatska perunika, zvjezdasti ljiljan, planinski i obični božur, tisa, mali zimzelen i još mnogo zaštićenih i rijetkih vrsta. No, čitajući ovaj hvale vrijedan prijedlog zakona nisam mogla ne usporediti ga skromnim sektorskim Zakonom o šumama odnosno izmjenama tog zakona iz 2006. i 2008. godina a kojima je omogućena manipulacija prostornim planovima u cilju stjecanja vlasništva nad šumama koje se sada nalaze u državnom vlasništvu te kojima je omogućena prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Podsjećam da je tim izmjenama omogućeno da Vlada Republike Hrvatske odnosno tijelo koje ona ovlasti pojedine šume ili šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izdvoji iz šumskog gospodarskog područja i prenese pravo vlasništva na drugu pravnu ili fizičku osobu ili osnuje pravo građenja a te su odredbe suprotne javnom interesu upravo dijametralno suprotne od namjera prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo. Drugim riječima, zakon o kojem danas raspravljamo stremi očuvanju i obnovi genetskog bogatstva naših šumskih eko sustava dok je izmjenama krovnog Zakona o šumama ozakonjeno sustavno smanjenje postojećeg šumskog fonda koje predstavlja iznimno vrijedan genetski resurs a sve u cilju omogućavanja nemoralnog stjecanja prava vlasništva nad državnim šumama od strane beskrupuloznih pojedinaca i skupina. Postavljam stoga pitanje kako je moguće da isti predlagatelj s jedne strane izradi krovni zakon koji omogućava devastaciju šumskog fonda u cilju bogaćenja pojedinaca s dobrim vezama u lokalnoj i državnoj upravi i to na način da im se daje zeleno svjetlo za realizaciju komercijalnih projekata poput primjerice izgradnje poduzetničkih zona poduzetničkih zona dok s druge strane taj isti predlagatelj nudi zakon iz istog područja ali nižeg ranga kojim se dijametralno suprotno štiti naš šumski fond i njegovo genetsko bogatstvo. Postavljam također pitanje kako to da se predlagatelj prije izrade ovog zakona nije odlučio promijeniti sporne odredbe krovnog zakona koje su omogućile manipulaciju prostornim planovima te na taj način širom otvorile put prema smanjenju šumskog područja i to prenamjenom u građevinska područja i tzv. poduzetničke zone. Ne bi li bilo logično da ako smo se već odlučili zaštititi genetski šumski materijal da ujedno zaštitimo i ukupan šumski fond odnosno naša vrijedna šumska staništa. Smatram da je pravo licemjerje predlagatelja da s jedne strane brine o zaštiti reproduktivnog šumskog materijala te njegovom očuvanja u bankama šumskih gena dok s druge strane podilazi interesima kapitala na uštrb devastacije šumskog fonda omogućava oštećenje javnog interesa time što krovnim zakonom ozakonjuje licenciranje sa šumama koje su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske, zdrava pluća države i kao takva neprocjenjivi strateški resurs u nesigurnim vremenima globalnih klimatskih promjena koje nam predstoje. Zbog toga pozivam predlagatelje i Vladu Republike Hrvatske da prionu izradi novog krovnog Zakona o šumama koji neće kao postojeći imati negativne konotacije po okoliš ali zaštitu socijalnih prava lokalnog stanovništva koji će istinski predstavljati primjer provedbe politike održivog razvoja na koju se hrvatska Vlada često voli pozivati i koji će biti u suglasju i ravnoteži s prijedlogom zakona o kojem danas raspravljamo. Na kraju podsjećam i da zametak ideje danas globalno raširene predodžbe održivog razvoja potiče još iz razdoblja prosvjetiteljstva i to upravo kada je uočeno da prekomjerna sječa šuma dovodi do smanjenja prirasta i uništenja šuma. Nadam se da je ovaj prijedlog zakona o kojem danas raspravljamo pokazatelj da je u 2009. godini koalicijska Vlada predvođena HDZ-om ipak naučila gledati dalje od svog malog kratkoročnog partikularnog interesa te napokon shvatila ono što su mnogi zapadni ekonomisti zapazili i počeli primjenjivati još u 17. stoljeću te da nećemo dopustiti realizaciju scenarija "I šume ubijaju, zar ne?".

Veliko bogatstvo biološke raznolikosti o kojem smo i do sad čuli čini znači 4,5 tisuće biljnih svojti, 260 autohtonih svojti šumskog drveća i više od 100 šumskih biljnih zajednica i sve to gotovo u cijelosti prirodnog ili poluprirodnog postanka i zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja. To treba zahvaliti a to je djelom i rezultat 250-godišnje tradicije održivog i kvalitetnog gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj. Znamo da prirodna obnova i čuvanje genetskog bogatstva, da je moguća samo strogim nadzorom i zakonom propisanim radnjama ali čuli smo da je i zakon iz 2005. dao dobre rezultate zato što je poboljšalo još ovo stanje. posebno naglasiti potrebu odnosno važnost da porijeklo šumskog reprodukcijskog materijala kojim se provodi obnova šumskih sastojina bude poznato. Nadalje, da se kontinuirano na znanstvenoj osnovi radi na unapređenju šumskog sjemenarstva. Kapaciteti koje danas posjeduje Republika Hrvatska a to je evo vidjeli smo i ovdje do sada čuli da je to 163 šumska sjemenska objekta autohtonih svojti šumskog drveća od gospodarskog

i upravo ovi kapaciteti garantiraju kontinuiranu proizvodnju najkvalitetnijeg sjemena za potrebe domaćeg šumarstva ali otvara i mogućnost veće proizvodnje izvoza jer je kao što nam je poznato krajem 2008. godine pristupanjem Republike Hrvatske OECD-u stvoreni uvjeti za nesmetano stavljanje ovog reprodukcijskog materijala na tržište Europske unije, Sjeverne Amerike ali i Novog Zelanda. Zato je i potreban ovaj Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu kako bi ovoj djelatnosti dao jedan jasan okvir ali i definirao pravila kojima se u okružju negativnih utjecaja na šume omogućava najveća moguća kvaliteta obnove šumskih sastojina koju osigurava evo i dobro zakonski regulirana i sjemenska štedionica koja čuva sjemenske genetske izvore ali i genetska sjemenska banka svojti šumskog drveća. Ali omogućava i unapređenje ove važne djelatnosti znači iz područja šumarstva kako bi dakle zasnovano i na tradiciji i na znanosti postala i značajna gospodarska grana kroz izvozne proizvode. Kvalitetno osiguranje provedbi ovog zakonskog prijedlog za koji držim da je dobar rezultati ne bi smjeli izostati a to su kao što smo već ovdje i čuli znači nova jedna gospodarska dimenzija ovog sektora, nova radna mjesta ali i ono što držim jako značajnim evo Republika Hrvatska ostane, odnosno naše šume da ostanu najprirodnije, najproduktivnije nastale na prirodnom pomlađivanju i autohtonim biljnim vrstama što svakako ovaj prijedlog zakona osigurava. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Izvolite. Nema ga, gubi pravo na riječ. Zaključujem raspravu.